Колеги, моля да заемете местата си!

Колеги, моля да заемете местата си! Възобновявам заседанието. По отношение на казуса, който възникна преди почивката, считам, че с направеното прегласуване системата е отразила волята на народните представители и въпреки че госпожа Цонева е гласувала против при първоначалното гласуване, и че след това изрази от трибуната своята воля, че всъщност тя е искала да гласува против, но е гласувала за, считам, че следва да бъде приет за меродавен резултатът от проведеното второ гласуване, поради което предложението, което беше направено и гласувано, резултатът от него остава такъв, какъвто бе обявен по-рано. Колеги, това е поредното доказателство за това как не трябва да се правят предложения в последния момент, как не трябва да се правят игрички с гласуването по един или по друг начин, как всеки един от нас трябва да е достатъчно внимателен и отговорен към това как гласува в даден момент и как не следва да се правят предложения действително в последния момент, редакционни или каквито и да е други поправки в последния момент, защото от всяко наше действие резултатите могат да бъдат изключително съществени и да имат особено високо финансово измерение и не само. Господин Каримански, ще Ви помоля още веднъж да изчетете предложенията, които Вие направихте в контекста на приетото предложение по-рано от народните представители от Вашата формация. И моля да кажете дали действително това е волята на Бюджетната комисия, дали действително има съгласие по тези редакционни поправки, които Вие правите, дали те са действително наложителни с оглед на вече приетото предложение.

Това, което аз прочетох за § 21, е систематизирана редакция на параграфа съобразно приетото решение на всички Вас. Аз нищо повече не съм направил и смятам, че Комисията няма какво да се произнася по това нещо, тъй като то е редакционно. Просто е систематизирано във финалната редакция на § 21. Има два варианта според мен – гласуваме редакцията на § 21, така, както съм я предложил.

Ставката на данъка по чл. 66б се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение за територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки.“ Това е редакцията на ал. 3. За целите на ал. 3 „хляб“ е продукт, който се получава...“ – следва цялата дефиниция на хляба до края на изречението, след което, за да вкараме дефиниция за брашното, казваме: „За целите на ал. 3 „брашно“ е продукт,

Заповядайте. КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Бях заявил процедура още преди почивката, за да знаем какво правим при сходни ситуации. Защото с повторното излизане на госпожа Цонева тук на тази трибуна за всички нас стана ясно, че не системата е сгрешила и не е правилно отчетен вотът на народния представител и волята на народния представител, а самата тя съзнателно е гласувала по определен начин, и то два пъти. От тази гледна точка, господин Председател, има съществена разлика с това, което се случи с господин Аталай. неговия вот и неговата воля. Това са две различни неща. И разбираме, че госпожа Цонева много е искала да гласува, но не е имала желание, по определен начин. Тя си е изразила волята към онзи момент – към момента на гласуването. Това го разбрахме. А че след гласуването тя си е променила волята, мнението и че има друго мнение, уважаеми

Никой от нас не е в състояние да коментира защо, как и каква е била волята на госпожа Цонева. Считам, че тя излезе и си заяви волята от тази трибуна – най-високата в страната. Ние трябва да решим тази воля какви правни последици има и аз изразих своето мнение. Колеги, имаме ли някакви коментари по отношение на направените от господин Каримански редакционни предложения? Нямаме. Подлагам на гласуване направените редакционни предложения от господин Каримански. Гласували

предложението е прието. Има искане за прегласуване, така че прегласуваме.

Гласували 232 народни представители: за 149, против 75, въздържал се 8. Предложението е прието. Колеги, сега поставям на гласуване основния текст на § 18 в редакция на Комисията с вече приетото предложение със сигнатура 207 и съобразно редакционните поправки, предложени от господин Каримански и приети току-що от Народното събрание,

в § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.“ Предложение на народния представител Пламен Абровски и Любомир Каримански. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Снежанка Траянска, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова, завършващо на 247. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 23: „§ 23. В Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

постъпило предложение от народния представител Мартин Димитров, Георги Ганев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Ганев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Венко Сабрутев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

4 и 5 навсякъде думите „1 юли 2022 г.“ се заменят с „1 септември 2022 г.“ Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението, а то е в преходни и заключителни разпоредби § 23, т. 3, 4 и 5 навсякъде в текста

„Течност за електронна цигара, съдържаща никотин“ е течност, която се употребява чрез вдишване на пари, получени в резултат на нагряване, без горене, и е предназначена за употреба с електронни цигари или се съдържа в контейнерите за многократно пълнене по смисъла на § 1, 1, т. 39 и 40 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. (2) За течностите за електронни цигари, съдържащи никотин, се прилагат разпоредбите за тютюневи изделия.“

складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13 до 19.00 ч, на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция „Митници“, което се публикува до 9.00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12.“; б) създават се ал. 12 и 13: „(12) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър с актуални данни, предоставени от лицензираните складодържатели за наличие или липса на свободни складови капацитети съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12. (13) Форматът и съдържанието на регистъра по ал. 12 се определят с правилника за прилагането на закона.“

лицензирани железопътни превозвачи и управители на железопътната инфраструктура – за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност; 2. транспортни оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамвай или тролейбуси, за ползваната от тях електрическа енергия при превоза на пътници. при превоза на пътници.

2. За произведената топлинна енергия – 0 лв., в случаите по чл. 28, ал. 2 за енергийните продукти, използвани за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 3. За електрическата енергия с код по

произведена в хидроелектрически инсталации; в) генерирана от биомаса или от продукти, произведени от биомаса; г) генерирана от метан, изпускан в изоставени въглищни мини; д) генерирана от горивните клетки.

за 1 гигаджаул, в случай че Европейската комисия постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на нулеви акцизни ставки

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! В България е налице рекордно поскъпване на горивата. За всички нас е ясно, че това е така. Комисията за защита на конкуренцията прави секторен анализ, в който участват стотици експерти. Първата точка на това, което трябва да се направи според тях, първото им заключение – номер едно е следното нещо: да бъде публична информация какви са свободните капацитети на данъчно-акцизните складове. Това е първата точка, първият извод, най-важният извод, до който са стигнали тези стотици хора, които са работили! Защото така Защото така има повече конкуренция, повече прозрачност на този пазар. Големият въпрос е: защо това не се е случило от 2019 г. досега? Какъв режим е въведен? – с писмен въпрос – и те направиха проверка. Оказа се, че не се обявяват свободните капацитети, защото някои оператори са дали телефон, други оператори имат уебсайт, трети друго са направили. Тоест системност няма. Идва логичният въпрос: толкова много загрижени народни представители за повече конкуренция и повече прозрачност на пазара на горива, обаче първата и най-съществена мярка три години по-късно не е въведена. Благодаря на колегите от Бюджетната комисия, които чуха и разбраха нашите аргументи, които проявиха загриженост към това да има повече конкуренция и по-ниски цени съответно на пазара на горива, които разбраха, че докато не направим този пазар прозрачен, докато не е ясно къде има свободни капацитети, което ще облекчи вноса, ще отвори вноса, ще отвори конкуренцията, ще има повече търговци и по-ниски цени, тези въпроси не могат да бъдат разрешени. Така че, колеги, независимо от разни такива дребни политически напрежения, които има, ние заедно можем да правим реформи и трябва да правим реформи. Това е пример за една ключова реформа. Благодаря, че освен нас от „Демократична България“ под нея се подписаха колегите и от БСП, и от „Продължаваме Промяната“, и от „Има такъв народ“. Защото разбрахме всички ние, че без тези мерки няма да има повече конкуренция на пазара на горива. Пак питам, особено тези, които сте избрали сегашната КЗК – гласували сте за тези хора, ние не сме ги избрали. Те са направили секторен анализ от стотици страници и са Ви казали: първо това направете, това Ви е първата и най-важната задача. Прочели сте този секторен анализ, защото вярвам, че Вие сте отговорни, колеги, а първата и най-важна задача не я изпълнявате! А иначе, като слушаме в тази зала, на думи всички са много загрижени за цените на горивата, много се притесняват, че имало един лев, който бил надценка, който се губел! Много са загрижени всички. Обаче като се сложи на масата конкретиката, част от решението – да, това е част от решението, трябват и други мерки, но това е първата и много съществена част от решението! Така че, уважаеми колеги, обръщам се към всички народни представители – в Бюджетната комисия това предложение беше подкрепено, за което благодаря: дано това да бъде една от смислените реформи, зад която всички ние се обединяваме и разбираме, че стъпка по стъпка ще създадем повече конкуренция на пазара на горива и така ще постигнем по-благоприятни цени. Разчитам на всички Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли реплики, колеги?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нови, исторически рекорди на цените на горивата – един лев поскъпване за няма и шест месеца. Тук трябва да си зададем следния въпрос, колеги: защо Законът за държавните резерви и военновременните запаси не се изпълнява от една година? Една година, последователно от няколко министри на икономиката. Министър Кирил Петков, след това друг служебен министър на икономиката, до сегашния – госпожа Нинова. Припомняме, че целта на приетото допълнение тогава в Закона, юли 2020 г., е през управлението на петролните бази от Държавната петролна компания да се подобри конкуренцията на пазара за горива в страната, което да е в полза и на крайните потребители по отношение на цената, колеги цената на горивата, която споменахме, че расте рекордно и е с един лев над цената на горивата от предходната година. От друга страна, резервът на държавата оставаше в държавни ръце тогава. Вие сега, колеги, имате внесен законопроект за закриването на тази Държавна петролна компания, като подчертавам, че главната причина за изменението на Закона тогава е именно препоръката от Комисията за защита на конкуренцията да се увеличи конкуренцията на пазара до достъпа на акцизни складове, както подчерта и преждеговорившият. Само че сега правим друго – една година не изпълняваме Закона, една година – от служебните и от настоящото правителство, закриваме и правим нова реформа! Тоест отлагаме още напред във времето. Мисля, че това не е работещо, колеги. Тук дължите отговор на българските граждани: защо за една година един лев изтича някъде? Един лев от цените, които българските граждани плащат за бензин и за дизел, изчезват, изпаряват Законът тогава увеличаваше броя на данъчните складове и той даже е действащ, колеги. Дори не сте го и закрили, не сте закрили Тогава Комисията за защита на конкуренцията обяви, че на базата на много извършени секторни анализи за развитието на конкурентната среда на пазара на горива – 2020 г. отговорът беше даден, правителството на Борисов тогава направи всички необходими стъпки и от април месец 2021 г. това можеше вече да е факт. Обаче явно на някого не му е изгодно това да се случи и една година протака това, за да може един лев да изчезва от цената на бензина, който българските граждани и бизнес плащат над цената спрямо предходната година. Комисията за защита на конкуренцията тогава също констатира, че данъчните складове са една от най-големите бариери за навлизане на пазара. Именно борците за за по-голяма конкуренция на този пазар обаче една година не правят нищо. И сега в предизборна кампания колегите от „Демократична България“, обединени с други, си измиват ръцете някак си за една година. Обаче ние ще припомняме всеки ден

Този, който не спазва закона! Питайте премиера Кирил Петков, който беше министър на икономиката, защо не е спазил закона? Защо не е осигурил достъп на конкурентен принцип на други играчи на пазара на горивата? Може би, за да осигури комфорт на един основен играч, който има преработваща база в Бургас?! Така се защитава неговият комфорт. Къде отива този един лев – все още нямаме отговор. След малко ще разгледаме и друго предложение, което е за 0,25 ст. – да замиете недоволството на българските граждани, обаче аз мисля, че това ще е едно поредно източване на хазната пак от това управление и този нескопосан опит да се въведе нормалност на пазара на горивата в България. Оттук следват няколко логична въпроса, колеги, и завършвам. Защо през изтеклата една година поредица от министри на икономиката не изпълняват закона – служебните кабинети и редовното настоящо правителство в оставка? Защо се проявява безстопанственост и не се мисли за цената на горивата на потребителите, колеги? Защо идеята за насърчаване на конкуренцията не се изпълнява, ами сега се представя на края на

той отказваше да ни даде информация кой притежава данъчно-акцизните складове, та се наложи да водим дела, които спечелихме по Закона за публичност на информацията, уважаеми колеги, тоест Вие отказахте да отговорите на тези въпроси. Друго важно нещо, господин Иванов – много важно. Още 2016 г. Вие преди КЗК, преди Вашата КЗК да стигне до тези изводи, преди нея – 2016 г., поискахме не Агенция „Митници“, Министерството на финансите да обявява свободните капацитети в данъчните складове, законопроект, който ГЕРБ отхвърли много важен факт, който не забравяйте. Сега обаче смятаме, че има възможност този ключов законопроект, свободните капацитети да бъдат ясни, да мине през пленарната зала, работим по него с месеци – да, 2016 г. Вие го отхвърлихте, но сега смятаме,

как специално ще гласувате по тази тема. Колкото до Държавната петролна компания, колеги, тя беше създадена с идеята да увеличавате броя бензиностанции. И аз тогава Ви извадих, колеги, че България на глава от населението има най много бензиностанции в целия Европейски съюз. В крайна сметка какво е важното? Имайте предвид, когато говорите по тази тема, че Ваши министри на финансите отказваха достъп до информацията кой е собственик на данъчно-акцизните складове и ние ги съдихме. Съдихме ги и спечелихме делата. Ето, господин Ананиев Ви казва: „Така е!“ Чуйте, господин Иванов! Така е. Защото Вие въобще отричахте, че такъв проблем има. Това е позицията на ГЕРБ от 10 години. Вие казвате: такъв проблем не съществува. И днес разбрахме, и Вие го признавате, което е стъпка напред, такъв проблем съществува, колеги. Така че да спрем противопоставянето и да отидем на решението. Пак Ви казвам: Комисията за защита на конкуренцията, като първа точка, хората, които Вие сте избрали, подкрепя идеята за публичност на свободните капацитети като най-важната мярка за повече конкуренция. Самите те казват – хората, които Вие избрахте там, че това е най-важната мярка за повече конкуренция на този пазар. (Председателят дава сигнал, че времето

Уважаеми господин Иванов, първо, трябваше да кажете на колегите, че ние ще подкрепим този текст, както сме го подкрепили в Комисията по бюджет и финанси, тоест това е последователна наша позиция. Смятаме, че предложението на колегата Мартин Димитров е добро и че ще помогне за по-голяма конкуренция на пазара наистина. Второ, Вие обаче трябваше да посочите, че това предложение в никакъв случай няма да доведе до съществено намаление на цените на бензина и на дизела. Това е факт. Да – ще има по-голяма прозрачност, да – може би на някой ще му е по-лесно да съхранява гориво, да – може би ще има още един-двама играчи на местния пазар, но проблемът в днешния ден се корени другаде. Не в това, че „Лукойл“ не плащал данъци – това не е най-големият проблем, за който Вие говорите от 10 години. Не е най големият проблем! От шест месеца имаме друг много по-голям проблем от този с данъците. И между другото, като стана въпрос за плащане на данъци – защо не се плащат, аз знам, че „Да, България“, всъщност „Демократична България“ – не знам вече коя от партиите във Вашата коалиция, от 10 години иска едни доклади за ревизии на „Лукойл“, а сега сте вече осем месеца на власт и аз не съм чул тези доклади да сте ги взели, да сте ги направили публични, да сте коментирали и така нататък. На власт сте! Вземете ги тези доклади! Вие протестирахте срещу представителя на държавата в „Лукойл“, който е Първанов някакъв – Красимир Първанов. Ами осем месеца вече не го сменяте Красимир Първанов, даже май го преизбрахте миналата седмица?! И да се върнем към основния проблем. Основният проблем е от шест месеца и той се състои в това, че цената на уралския нефт не се е променила последните шест месеца. Не се е променила. Една година даже не се е променила, Ганев, не шест месеца. От една година цената на уралския нефт не се е променила, той се търгува с 30 - 40% отстъпка от Брента. С 30 - 40% отстъпка от Брента се търгува този уралски нефт! ДДС-то е същото, акцизът е същият, токът е същият, газът е същият, заплатите са същите, само че за шест месеца, незнайно защо, горивата скочиха с лев и нещо.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, учудва ме – Вие сте финансист, и ме учудва, че продължавате лъжата за

българската държава не участва в производството на горива, производството на горива се извършва от частни фирми. Тези частни фирми, в случая „Лукойл Нефтохим Бургас“, произвежда на ишлеме за швейцарска компания гориво, което се търгува на свободния пазар в Европа, господин Добрев. И Вие в момента идвате и казвате: една швейцарска компания, която предоставя на свободен пазарен принцип една стока на българския пазар, Вие искате да отидете при тази компания да ѝ вземете маржа. Кажете какво е това? Все едно да отидете при човек, който продава домати, и да му кажете: Вие колко печелите от домати, дайте ще Ви вземем печалбата?! Това е абсолютно… Това граничи с лудостта! Държавата няма право да оказва такъв натиск върху свободния пазар. Какво може да направи обаче държавата? Държавата може да подсигури, че повече вносители ще могат да разполагат с възможността да продават горива в България. Точно това е предложението на господин Мартин Димитров. Вие знаете, че горивата са акцизна стока. Една акцизна стока трябва да се държи на складове. Тези складове дали са свободни или не, тази информация трябва да бъде публична, за да мога аз, ако искам да внасям горива, да знам дали има къде да ги съхранявам, за да създам конкурентност на българския пазар и така мога да повлияя на цените. Да, прав сте, това няма да окаже – веднага да паднат с 0,30 ст. горивата, когато влезе този закон, но ще се създаде възможността на повече хора да търгуват. В икономиката, знаете, че когато има повече възможност за търговия, цената пада. И така, господин Иванов, Вие знаете много добре, този един лев отива в частна компания. Аз не разбирам какво е Вашето желание постоянно да посягате на частните компании и да се опитвате да ги изнудвате?! Благодаря.

Уважаеми господин Председател, темата нагорещи залата. И към господин Димитров. Господин Димитров, Вашият законопроект го подкрепихме цялата група на ГЕРБ-СДС в Бюджетна комисия и тук не сте прав, надявам се да се поправите. Господин Димитров, Вие обаче не отговаряте къде отива този един лев? лев? В коя сметка, в чия сметка заминава този един лев? Кражбата на века, ако не на хилядолетието! Един лев от всеки литър, който българските граждани зареждат от една година. Свободният капацитет в складовете, господин Димитров, е добре да бъде обявяван на сайта на митниците, обаче с този законопроект и закриването на Държавната петролна компания в тези складове продължават да остават над 75%, ако не ме лъже паметта, на „Лукойл“ и Вие този въпрос не го решавате. Защо за „Демократична България“, откакто сте във властта, темата „Лукойл“ е табу? Няма комисия, няма за данъците да питаме къде са ревизионните актове, Вие изведнъж – за Вас пълна мъгла. Няма да решите проблемите с този законопроект и няма да разберат българските граждани кой им краде един лев от джоба на всеки литър гориво. Господин Добрев, потвърждавам, ние ще подкрепим този законопроект на колегите, но темата не се решава. Ние това казваме, че от една година, напротив, всичко се прави да се бламира за по-широк достъп на пазара и намаляване на цената. Както виждаме, успехите на правителството в тази насока са един лев загуба за българските граждани и един лев в нечия офшорна сметка. В чия офшорна сметка – да каже правителството. Защото, господин Митев, държавата може да няма петролна компания, но господин Василев – вицепремиерът, отиде в Европа и искаше дерогация за тази петролна компания – за Нали е така? Нали си спомняте, че няколко пъти ходи да убеждава Европейската комисия „Лукойл“ да продължи да вкарва този петрол? Значи, в този случай Вашата теза издиша и Вие казахте, че знаете в чия сметка отива този един лев. Аз Ви призовавам да бъдете открит, честен докрай – някой път ме учудвате даже с Вашата откритост, и Ви призовавам докрай да разкриете, щом знаете, къде отива този един лев,

и Вие една година не питате министрите на икономиката, не задавате въпрос и към премиера Петков защо той не е спазвал една година закона? Защо следващите министри не са спазвали закона? Защо госпожа Нинова не спазва закона? Това са важни въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

предложихме комисия за „Лукойл“, която да бъде председателствана от член на ГЕРБ – Дани Митов, и Вие гласувахте против, и ние Ви казахме тогава: ама не ни губете времето, нека веднага да започне да работи тази комисия. Нарочно не го направихте, а сега казвате: много сме загрижени за пазара на горива. Ама Вие не поискахте да има такава комисия бе, колеги! И трето нещо, поискахме от „Демократична България“ смяна на представителя на държавата в „Лукойл“. Ние поискахме и доказахме, че той не е пращал и не е подготвял доклади, както си му е редът. А кой го избра този човек? Този човек го избрахте Вие и го пратихте там бе, хора. Така че понамалете малко демагогията. Вие 12 години не виждахте какво става на пазара на горива, затова и ние съдихме министрите на финансите да покажат кой ги притежава тези данъчни складове. То не беше ясно преди това. Така че, колеги, ГЕРБ, като излезе в опозиция, видя, че има проблем на пазара на горива. Преди това, 10 - 12 години такива проблеми не виждаше. И най-важният извод единствената институция, която може да санкционира непазарни практики, КЗК, сте я избрали Вие, харесвате си я и правите всичко възможно да не бъде сменена. Защото шест години по-късно, за съжаление, тези резултати, които постигнаха други страни в Европа, ги няма.

Първо, България е на 28-о място от страните в Европа по цена на горивата – една от най-ниските цени на горивата, и това е заради акциза. Единият лев, както казах, отива в частна компания и частната компания, която преговаря, те са няколко, но „Литаско“ – Швейцария, е една от тези компании. Така че аз предполагам, че една от компаниите търговци на горива, този един лев отива в тяхната сметка и държавата няма никакво право да се меси в това. И на трето място, защо бил преговарял господин Асен Василев. Ами вижте, това е смисълът на държавата – да помага на българския бизнес, а не да им извива ръцете, както Вие правихте 12 години. Благодаря.

всякакви оправдания за слабото Ви управление са излишни. Резултатите се виждат – рекордната инфлация, цените на горивата, на електроенергията и това, което направихте вчера в Бюджетната комисия – оставихте от 1 юли всички детски градини, всички храмове, всички производители, всички фризьорски салони, всички баничарници на цена на свободния пазар без никаква компенсация. От 1 юли благодарение на Вас 700 лв. на мегаватчас ще плащат всички без компенсация. В другите европейски държави видяхме, че средно бизнесът плаща 135. Но Но за цената на горивата, колкото и лошо да изкарват управлението на ГЕРБ, колкото и да твърдите, че имаме нещо общо с това, някой краде по време на Вашето управление, да не кажа, че Вие го крадете, но някой в това правителство явно краде, защото цената сега на горивата е с един лев повече. Това е факт и Вие не можете да го оспорите. И към господин Митев продължавам. Цената на акциза на горивата в България, господин Митев, не е променяна поне от пет години в България и тя е най-ниската в Европа. Така че това не може да бъде оправдание. Единият лев изчезва някъде.

Господин Добрев, господин Ганев е преди Вас за изказване – да знаете. Той се беше заявил и преди господин Иванов. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, предполагам вече осъзнахте, че допуснахте грешка, давайки тези лични обяснения. Ако отворите Правилника и текста, който дефинира какво е лично обяснение – когато в изказване народен представител е бил споменат и лично засегнат. Господин Иванов направи изказване. Колегите Мартин Димитров и Искрен Митев правиха реплика на изказването, нали така? И те до две минути имаха да си направят своите реплики. Логично в дупликата – то е съвсем логично, той да се обърне към тези, които са го репликирали. В момента, в който Вие дадохте лично обяснение на тези, които са го репликирали, че са били споменати в дупликата, после дадохте още веднъж за дуплика на репликиращите. Стана малко Стана малко – не е по Правилник, да го кажем така. Така че, господин Председател, мисля, че и Вие осъзнахте, че този начин на водене не се получава така, както трябва, защото сега вече всеки един, който се изказва, като не му хареса дупликата, ще си иска втора реплика, трета реплика, четвърта реплика и дебатът ще отиде наникъде. А да не говорим, че стана малко неприятно за Вас самия в самото изказване, защото на господин Мартин Димитров опозицията му е виновна, че законът за КЗК не е минал. Той е минал, между другото, на второ четене в Комисията. Вие трябва да го разпределите да влезе в залата, което не се случва. случва. Двете предложени комисии за „Лукойл“, които са внесени в Народното събрание, трябва да бъдат внесени в дневния ред. Вие като председател, като определяте дневния ред, не ги включвате в дневния ред.

Какво имам предвид? Изказва се наш народен представител, съответно излизат на тази трибуна да се направи реплика и не се прави реплика към изказващия, а се прави реплика към преждеговорившия, който е отправил реплика. Така, ако продължаваме, няма да можем да стигнем доникъде. Второ, искам да Ви обърна внимание за лично обяснение. Моля Ви, направете справка кога се дава думата за лично обяснение. Не може за лично обяснение да се излиза тук, от тази трибуна, и да се разглеждат общополитически въпроси на цяла група. Правилника. Спазвайте Правилника, както е записан, защото ще изпуснете залата. Предстоят отговорни решения и гласувания и после пак ще има някой: аз мислех така, пък гласувах иначе. Моля Ви, спазвайте Правилника.

Първо, ще започна с подкрепа на предложеното от господин Мартин Димитров и мен. Виждам, че то има сериозна подкрепа, и в залата се надявам да мине. Да, това няма да реши въпроса с някаква дефлация на горивата в България, но със сигурност променя структурата на пазара в посока по-голяма конкуренция и с времето – за съжаление, добрите неща в икономиката обикновено бавно работят, с времето ще оказва натиск поне да не нарастват в бъдеще цените с толкова, с колкото биха нараствали без тази мярка. Затова силно Ви призовавам да я подкрепите, когато се стигне до гласуването. Но аз ще се обърна към друга част на § 23, и то специално с молба при гласуването в залата. Много моля да се гласува изрично, понеже в Комисията беше прието предложението на господин Цонев точки 1 – 5 по вносител да отпаднат

да се гласуват в залата изрично. Съответно на това гласуване в залата, понеже имаше предложения, свързани с тези точки от 1 – 5, да се гласува изрично в залата и предложение със сигнатура, завършваща на 211, внесено от мен и господин Каримански, за промяна в датите, в които тези акцизи ще влизат в сила, и същото предложение, но с различна дата на колегите от БСП – предложение със сигнатура № 225, също да бъдат подложени на гласуване, защото е важно. А защо е важно? Продължавам със своето изказване – важно е, защото това предложение на вносителя на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет включва в себе си ясен календар до средата на 2025 г., тоест един средносрочен хоризонт на движението на акцизите за различни тютюневи изделия – пури, пурети, тютюн за пушене, нагреваеми, течни и самите цигари, разбира се, където имаме и адвалорна, и на къс ставка. Въвежда се един ясен календар какво ще става с тези акцизни ставки през следващите три

техните изделия, и съответно да могат да разработят своите конкурентни стратегии, стратегии за конкуриране на този пазар в съответствие с този режим. Тоест това е предложение в посока увеличаване на сигурността за бизнесите. Да, има повишаване на ставките, разбира се, но това е свързано с общоевропейски процеси по линия на тютюневите изделия. Затова много моля, въпреки че в Комисията не беше подкрепено, залата да подкрепи въвеждането на тази повишена доза сигурност и поне яснота, предвидимост в страната за бизнесите и, разбира се, да се подкрепи предложението – дали нашето, дали на колегите от БСП, за тази година, понеже вече сме на два дни от 1 юли и няма технологично време да се сменят всичките, свързани с промяна на ставките процедури, да се извършат, да се даде един гратисен период на въвеждане на новите ставки за тази година. Дали ще е 1 август, дали ще е 1 септември – да реши залата. Благодаря Ви.

Няма да Ви пропуснем. аз лично съм присъствал на Вашите уроци, те бяха любимите ми в Университета и искам да задам един въпрос, за да обясните на залата, понеже явно господин Добрев това не го разбира. Един от начините една държава да просперира са чуждите инвестиции. Чуждите Чуждите инвестиции до голяма степен зависят от политическия риск или поне така беше, когато ние го учихме. Сега, когато една политическа партия обвинява една чуждестранна компания, вижда им маржовете и им казва: този марж е голям или малък и Вие трябва да го намалите или ние ще Ви извиваме ръцете, как влияе това на чуждите инвестиции? Коя ще е следващата компания, която ще бъде жертва на на политическите атаки на определени политически личности? Коя ще е следващата компания – това „Кока-кола“ ли ще бъде, това някоя голяма IT компания ли ще бъде? Коя ще е следващата компания, за която ще излязат хора от ГЕРБ и ще кажат: ей, маржовете Ви са такива, трябва да ги намалите? Моля Ви, господин Ганев, да обясните какво следва. Какво следва? Видяхме, докато управляваше „Продължаваме Промяната“ и нашата коалиция, се вдигнаха 333 пъти чуждите инвестиции, а по времето на ГЕРБ бяха ниски. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това свързано ли е с политическия риск, свързано ли е с това, че ГЕРБ са извивали ръцете не само на българските компании, а и на чуждестранните компании? Моля Ви се, господин Ганев, обяснете го като преподавател, защото явно хората тук не го разбират: какво означава една политическа личност

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много е важно да изясним един въпрос. Казва се: има непазарни практики на пазара на горива, господин Ганев. И тук дори колеги от ГЕРБ с голямо притеснение говорят за тези непазарни практики. Питам Ви следното нещо: коя е единствената институция в България, която може да провери и да разследва тези непазарни практики? Коя е тази единствена институция? Моля да го обясните, защото се получава голяма демагогия. Значи, тези хора са избрали тази институция, пречат на нейната смяна, а след това казват, че са

Така че принципният ми въпрос, господин Ганев, към Вас е под формата на реплика да изясните коя е единствената институция в България, която може да разследва, и да проверява непазарни практики? Да обясните коя е тя, какво може да направи и до момента дали го прави също да кажете. Дали го прави до момента за шест години и ако за шест години не го е направила, можем ли да очакваме от шест години нататък нещо да се случи?

както каза колегата, между другото, шокиран съм от пламенната защита на руските финансови интереси в България от страна на „Продължаваме Промяната“ и въпросът е доколко една частна компания трябва да бъде регулирана от пазара, особено на акцизни стоки, каквито са горивата. каквито са горивата. Тук има и един друг въпрос конкретно към Вас. След като държавата не трябва да се намесва при разпределението на печалбите на частни компании, независимо от техния произход, тогава Вие как бихте подкрепили предложенията за преразпределение и за изземване на печалбата на ВЕИ компаниите, които също са частни, които също, много от тях, са с чуждестранен произход на капиталите и които са внесени от Министерския съвет? Тоест правителството на Промяната политически иска да изземва приходи от частни фирми, така че може би тук има някакъв двоен стандарт – за други частни фирми може, но за „Лукойл“ не може или за швейцарското подразделение. подразделение. Между другото, като член на Икономическата комисия, знаете ли дали колегата председател на Комисията господин Димитров е подписал Доклад за второ четене на промените в КЗК, за да може да влезе все пак в залата този документ? Така и не разбираме кое му пречи на господин Димитров и на мен ми е много любопитно да разбера кое му пречи – надявам се, някой ден да разберем. Колкото да самите предложения за повече публичност на акцизните складове и за ролята на държавата, между другото, помня, че имаше започнати проверки още от времето на служебния министър Асен Василев, а интересно е защо той не е в залата по време на този дебат Нефтохим“, и те продължават вече повече от година. Може би това е причина да не става ясно, но пак само да кажа, стана ясно от представителите на „Продължаваме Промяната“ – има един лев, който се краде и той отива в частна фирма. Докато идвате за дуплика, господин Ганев, да обърна внимание, че стана твърде общ дебатът и почти няма връзка с темите, които обсъждаме, или най-малкото е твърде опосредствана. Затова, моля Ви, нека да се концентрираме върху конкретните предложения, които обсъждаме, а общополитическите въпроси се правят в декларации и по други начини. Заповядайте, господин Ганев, за дуплика. Благодаря Ви, господин Председателстващ. има пряка връзка между нивото на защита правата на хората, включая правата, свързани с тяхната стопанска дейност, особено правото на собственост и желанието да се инвестира в бъдещето. Разбира се, това включва и желание на чужденци да инвестират в съответна страна. Тази връзка теоретично е обилно обоснована, а емпирично специално за България има достатъчно според мен убедителни свидетелства и доказателства, че тя съществува. България е страна, която е с дефицит на капитал. Нейните спестявания почти никога в историята, вътрешните ѝ спестявания, не са били достатъчни да финансират капитала, образуван в достатъчна степен, за да настига тя по-развитите от нея страни. Говоря за цялата Говоря за цялата история на България от 1878 г. насам. Притокът на капитал отвън, който да финансира капиталообразуване и да се осъществява това настигане, винаги е било от ключово значение и колкото е по-сигурна правната система и правната сигурност в страната, толкова по-добре се е случвало това настигане, между другото, да не влизаме в по-дълбоки теоретични разговори. На въпроса на господин Димитров. Тази единствена институция в България е Комисия за защита на конкуренцията. Бих казал, че и парламентът може чрез контролните си правомощия също да има някаква роля, но основната институция, която трябва да върши работа в това отношение е Комисия за защита на конкуренцията. И накрая по въпроса за частните капитали. Да, аз лично, бих бил против да се намесва държавата в маржовете на частни компании, стига държавата да не им гарантира изкупни цени,

ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Като изключим личните обяснения и най-различните процедури, аз считам този дебат за много полезен, защото в тази зала се чуха истини дори и от управляващата партия на Промяната, аз чух една истина, от което съм впечатлен. Тази истина е, че един лев наистина се губи. Аз благодаря на господин Искрен Митев, като водещ депутат в групата на „Продължаваме Промяната“, самият той заяви, че един лев се губи, само че един лев отива в швейцарската сметка и тук вече се разминаваме в мненията. Моето мнение е, че не трябва да се губи един лев, докато господин Митев казва, че тъй като е частна компания, тя може да си го прибере този един лев, няма проблем, праща си го в швейцарската сметка, всичко е точно. Не бива да се бъркаме в тази руска, швейцарска или каквато и да е компания. В тази връзка, господин Председател, и тъй като сега усещам, че има консенсус в тази пленарна зала, ето от „Продължаваме Промяната“ мислят така, от ГЕРБ мислят така, от ДПС мислят така и са го заявявали, тоест почти всички парламентарни групи са на мнение, че един лев във всеки литър бензин и дизел в България се отклонява към някакви сметки, някъде отиват. В тази връзка правя процедурно предложение да извикаме шефа на ДАНС да ни разкаже дали те имат информация, дали са проследили тези финансови потоци, ако отиват наистина тези милиарди, защото става въпрос за 3,5 млрд. лв. на година, колеги, 3 милиарда и половина литра е консумацията по един лев – 3,5 млрд. лв. отиват в швейцарската сметка, ако отиват там, както твърди господин Митев. Аз съм съгласен, че един лев го няма. Да питаме шефа на ДАНС: знае ли номера на тази сметка? Знае ли тези потоци, като влязат в тази сметка дали се разпределят към някакви други офшорни сметки? Къде са тези сметки и на кой са собственост тези сметки? Знае ли защо България, без да има никакъв интерес българският потребител, защити и лобира – не защити, а лобира пред Европейската комисия, „Лукойл Нефтохим“ да купува руски петрол. Българското правителство в лицето на вицепремиера лобира в Европейската комисия за изключение ние да продължим да купуваме руски петрол, от което някой печели един лев и този един лев отива в швейцарката сметка, 3,5 млрд. лв. общо. Това по кой параграф е, господин Добрев? както и какво се е говорело на тези срещи? Защитавал ли се е някакъв чужд интерес? Виждаме, че службите вчера – и в последния месец вероятно, си свършиха добре работата във връзка с хора, които работят срещу интересите на България, въпросните дипломати, които които обявиха, че са за гонене, тоест службите си вършат добре работата и искаме да видим дали са си свършили добре работата и по отношение на горивата. Пак повтарям, общо е мнението на почти цялата пленарна зала, че един лев от всеки литър бензин и дизел отива някъде, и затова предлагам да извикаме шефа на ДАНС и той да ни каже: отиват ли 3,5 млрд. лв. на българските потребители в швейцарска сметка? От тази швейцарска сметка преразпределят ли се по някакъв начин в някакви офшорки? Имали ли са срещи вицепремиерът Асен Василев и „Лукойл“ няколко пъти и какво са си говорили на тези срещи? Защо този същият вицепремиер в Европейската комисия лобира за интересите на една частна компания – „Лукойл Нефтохим“, без българският потребител да има какъвто и да е интерес от това? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от За реплика ли, господин Гаджев? Заповядайте да видим какво несъгласие ще изразите към казаното.

Искам да Ви поправя за действията на правителството относно дерогацията на България за достъп до руски петрол. Първоначалният анализ на Европейската комисия беше, че България може да се справя буквално след месец без доставки на руски петрол и затова на България беше отказана първоначално дерогация за две години да продължим да ползваме руски петрол. Точно защото анализите на Европейската комисия, а и на много експерти в областта показаха, че ако минем изцяло на Брент и алтернативни доставки, разликата в цената ще бъде около 1% нагоре, тоест няма да е някаква съществена от разликите в момента. Правителството не лобира, както казахте за тази дерогация, напротив, заедно с Чехия, Словакия и Унгария заплашиха, че ще блокират решението на Европейския съвет за шестия санкционен пакет към Русия. Казаха: ние няма да одобрим санкцията за Русия, ако не ни одобрите дерогации и да продължаваме да си ползваме следващите две години руски нефт, това беше позицията на Становището на Европейската комисия тогава беше, че България има пристанища и България има откъде да внася алтернативни доставки и поради тази причина България не може да бъде включена в тази дерогация, но разреши дерогация за трите централноевропейски държави, които са вътрешни в континента и нямат достъп до пристанище. Въпреки това и въпреки становищата на Европейската комисия българското правителство продължи да настоява и беше внесено на КОРЕПЕР – Съвета на постоянните представители, че ще гласува против санкциите за Русия, ако не ни се разреши да ползваме две години още руския нефт, който ни го продават на цени, като Брент. Така че тук искам да Ви поправя това не е лобиране, това е заплашване и бойкотиране работата на Европейския съвет само и само България да ползва руски петрол. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Гаджев. Заповядайте за втора реплика, господин Чолаков.

и да поискате ръководителят на ДАНС, който така и така ще идва да ни информира за реакцията си по нашия сигнал, който ние с Вас подадохме, във връзка с доставките на газ. Да помолите и да припомните, че ние очакваме и още един отговор. В момента руски газ ли доставяме? Продължава ли България да доставя руски газ с посредник и кой е посредникът? Колко пари са загубени и колко пари се губят в момента? Колко говори правителството за едно, а върши друго? И да им припомните също така, ако обичате, че няма нищо тайно, което да не стане явно, и в следващите месеци колегите от „Продължаваме Промяната“ ще бъдат учудени от това какви неща ще научават за собственото си правителство. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Аз пак да призова да се придържаме в по-голяма степен към конкретните текстове, които обсъждаме. Заповядайте, господин Гечев. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги! Към уважавания колега Добрев – мисля, че сме в предизборна ситуация, но трябва да бъдем внимателни. Първо, при Вашето управление, колеги от ГЕРБ, Вие не взехте нито една стотинка данък печалба от същия „Нефтохим“. От тази трибуна съм излизал многократно да питам и господин Горанов, и други министри защо. С примери, че е единствената рафинерия вероятно в света, която не плаща. И обясних защо не плаща и къде отиват парите. Сега Вие атакувате по проблем, който е абсолютно неприемлив и противоречи на пазарната логика. Никакъв лев не отива никъде. Всяка фирма, която произвежда дадена стока, тя търси възможно най-евтина суровина. Да Ви дам един пример с жилищата. Като купувате, Вие искате ли отбиване на цената, ако стоманата е внесена от Китай, вместо от Швеция? Няма такова нещо. Пазарната икономика оказва натиск всеки да търси по-евтина суровина. Никой не краде никакъв... ДАНС ще Ви се смеят. Но Вие всъщност много добре знаете, че използвате за политически причини, тъй като Вие отлично знаете каква е разликата. Значи, една рафинерия ще си докарва нефт откъдето иска. Когато пазарът признава четири лева, няма такива малоумници, които ще продават за три. Те могат да продават за 3,90, 3,80, да влияят на пазара. Тоест никой нищо не краде, осигурили са си по-евтина суровина. Вашият въпрос трябва да бъде друг – ако това е така и е по пазарна логика, значи, тук не може да атакувате никого – дали е чужда компанията или българска, това е абсурдно. Друг е въпросът дали продължават да не плащат данъци, защото, ако суровината е по-евтина и технологиите за производство на бензин няма качествена разлика толкова по света, въпросът би бил правилен – те продължават ли да не плащат данъци, или вече плащат? Защото, ако цената на суровината е по-ниска, би трябвало печалбата да е по-голяма, Ако не плащат данъци, тогава не ДАНС, НАП трябва да отиде да провери какви са им печалбите. Защото обикновено, колеги, фирмите с трансферните цени, ако те са свързани с петролните кладенци в Русия, те ще отчитат по-висока цена на суровините, за да не плащат данък тук.

Аз ще започна отзад напред. Господин Гечев, съгласен съм с Вас, че всеки търси по-евтина суровина. Не съм съгласен обаче, че „Лукойл“ са си осигурили, по Ваши думи, по-евтина суровина. Осигури им я вицепремиерът Асен Василев. И затова искам ДАНС да дойде – за да каже какъв му е мотивът на Асен Василев, какъв му е интересът, ако искате, на Асен Василев да осигури по-евтина суровина на „Лукойл Нефтохим“. Защото, както моят колега Гаджев правилно даде ретроспекция, не беше лобиране, а беше заплаха, можем дори да кажем и изнудване на Европейската комисия. Българското правителство отиде там и каза: „Не ни ли дадете дерогация, от която, господин Гечев, по Вашите думи печели „Лукойл Нефтохим“, тогава ние ще блокираме санкциите срещу Русия“. Тоест българското правителство изнуди. Какъв е интересът на българския потребител от това, ако цените ще са същите, все едно няма изключение и все едно купуваме сорта Брент? Господин Чолаков, прав сте за сигнала за газа, защото, когато става въпрос за газа, правителството се би в гърдите на една пресконференция и каза: „Ние сме ястребите на Европа и сега ще видите какво става, няма да вземем повече един кубик газ от Русия, защото това би финансирало войната в Украйна.“ Добре, аз питам: газът финансира войната в Украйна, а петролът не я финансира, така ли излиза? Значи, от една страна, като купуваме петрол, плащаме на руските компании, тези пари не финансират войната, а парите, които се дават за газа, финансират войната! Тоест, когато става въпрос за газа, ние сме ястреби, а когато става въпрос за нефта, няма да давам определение като какви се държим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДОБРЕВ: Господин Председател, съобразявам се все пак, че сме в Народното събрание, иначе бих казал на какво приличаме в тази ситуация. Тоест аз наистина, пак си повтарям процедурното предложение, имате право, господин Председател, да се обадите на шефа на ДАНС да дойде той тук. Ето, БСП казаха – не са съгласни, че един лев отива някъде, но чухме от Промяната, чухме от ДПС, чухме от ГЕРБ и от „Демократична България“, доколкото разбрах, че всички имаме съмнение къде отиват 3 милиарда и половина. Ако отиват в швейцарски сметки, оттам накъде тръгват тези 3 милиарда и половина? Отиват ли към офшорки, на кого са тези офшорки, защо се ощетява българският потребител? И последно нещо, господин Гечев, Вие говорите винаги за данъци, и „Демократична България“ обичат да говорят за данъци – защо „Лукойл“ през годините не плаща данъци? Искам обаче да Ви обърна внимание, че данъците, които „Лукойл“ плаща или не плаща, не бъркат в джоба на българския потребител, докато единият лев отгоре върху горивата бърка в джоба на всеки български потребител. Благодаря. (Ръкопляскания от

§ 23, който обсъждаме, изказванията нямаха нищо общо с параграфа, с много малки изключения. Става въпрос за едни свободни капацитети в складовете и изобщо няма нищо общо с останалата част от изказванията. Моята молба към Вас е не да правите забележки, а директно да спирате, защото е 13 ч. и ние сме наникъде още с бюджета. Тук има вицепремиер, който казва, и двамата вицепремиери дори, че ние се бавим с бюджета, пенсиите чакат, защото трансферът е в централния бюджет, нищо че приехме ДОО, бизнесът чака и така нататък. Отделен е въпросът, че изпълнителната власт, когато отправя бележки към Народното събрание да компресира действията си по отношение на приемане на бюджета, трябва да знае прекрасно, че най-компресираната процедура е три седмици, и да не внася бюджета на 8 юни, и да се обръща от медиите към народните представители, че използвали процедури и не знам си какво не правили, били едва ли не лентяи и така нататък, това беше приказка на един друг премиер, но подобни внушения имаше, а да го беше внесла две седмици по-рано. Защото нищо не пречи, от февруари се знае, че ще има актуализация на бюджета. Ами, внасяте го на 25 или 26 май и вече щеше да е факт.

и министърът на финансите е тук. Не може Бюджетната комисия да работи по 13 часа, защото пенсионерите чакали. Ами чакат, защото бюджетът го внесохте с огромно закъснение. И ние сега работим по 15 часа и допускаме човешки грешки. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Цонев. Аз няколко пъти помолих наистина колегите да се придържат към текста, обаче ако започна да прекъсвам, ще започнат едни процедури и ще загубим повече време. Затова се надявам с добро наистина да се върнем към към обсъжданите текстове. Това е все пак обсъждане на второ четене. Общополитически и академични дискусии не са присъщи на гледане на текст на второ четене. Заповядайте, господин Ганев, за процедура. Благодаря, господин Председател. Аз ще съм много кратък. Моята процедура е в подкрепа на казаното от господин Цонев – да прекратим обсъжданията по този параграф, изобщо по тази група параграфи, която изчете господин Каримански, и да пристъпим към гласуване, защото вече нито едно изречение по тези параграфи не се произнася от тук. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ганев. То няма и други записали се. Има ли някой голямо желание да се изкаже? Мисля, че не. Мога да закрия дискусията по представените параграфи, но не минаваме към гласуване, ще го направим след почивката. Давам сега думата на госпожа Нинова. По бюджета ли, госпожо Нинова, По бюджета ли, госпожо Нинова, за да знаем? Да, добре, значи няма да има отношение от групите. Заповядайте. Тогава натискам копчето да пристигат колегите за гласуването. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер и най-вече уважаеми народни представители! Обръщам се към Вас като министър на икономиката и индустрията в оставка. От вчера, откакто се разглежда държавният бюджет на второ четене, всички работодателски организации – микро-, малки, средни фирми, техни асоциации, ме потърсиха с тревога за това, че и трите предложения в държавния бюджет, които касаят помощ за икономиката и за бизнеса, не са приети на второ четене в Комисията. Обръщам се към Вас с апел намерете разумното решение да не оставяме икономиката без подкрепа. Всички знаете в каква политическа ситуация се намираме. Всички знаете на прага на каква есен и зима се намираме. Досега правителството намирахме начин да подкрепяме българския бизнес с компенсации за цената на енергоносителите всеки месец. В момента с това, което се случва, и с отхвърлянето на всички предложения поставяме под риск икономиката за следващите месеци. Това означава предстоящи фалити, растяща безработица, социални тревоги на много домакинства. Тук съм от тяхно име, упълномощена съм от тяхно име да се обърна към народните представители и да Ви призова да се намери между трите или четвърто решение, ако намерите, но в бюджета на второ четене да залегне подкрепа за българския бизнес. Това е инвестиция в предвидимост, в спокойствие на икономиката, в запазване на работни места и в гарантиране на сигурност за следващите трудни месеци пред България. Благодаря Ви, че ме изслушахте.

Добре,

Моля Ви да бъдем коректни. И когато Вие казвате, че сте много загрижени за бизнеса, излизате от залата с цялата си загриженост! Благодаря Ви. Един момент, сега, няма нужда да се наредите на опашка за процедура. Моля, процедурата, ако ще е по начина на водене, наистина да се... Да, ама говорите на... Госпожа Нинова може да говори по всяко време, много добре знаете. Като стигнем до съответните точки, ще кажете каквото има да кажете. Заповядайте по начина на водене, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ситуацията е такава, каквато я направи управляващата коалиция. патосът, с който госпожа Нинова се обърна към цялата зала, включително и към Вас, господин Председател, като народен представител, трябва да е ясно на българските граждани и бизнес, че в тази ситуация ни постави правителството в оставка, в което госпожа Нинова е вицепремиер. Защото и вчера на дебата в Бюджетната комисия стана ясно от работодателските организации и от всички общини, че е имало разговори от 16 май. е имало разговори от 16 май. Правителството за пореден път да се опита да стовари цялата отговорност в тази зала при невъзможност за вземане на адекватни управленски решения, затова сме до този хал, а може би и до оставката на правителството. Защото госпожа Нинова удобно пропусна момента, в който не каза какво е предложило правителството, за да реши този проблем, за да намери адекватност от страна на искането на общините за компенсацията, включително детските градини, болниците и всички малки бизнеси по веригата, които в България ще останат

внесени от господин Каримански, от господин... забравих кой, от „Продължаваме Промяната“ и още една процедура. Тоест госпожа Нинова каза, че са три предложения, а те са четири. За съжаление, нито едно такова решение няма от Министерския съвет, а Министерският съвет от месец и половина води срещи, води разговори с работодателските организации, но решение на проблема няма. Благодаря.

В края на краищата финалното решение се взима тук в залата. Просто да знаете, че и на Председателски съвет сутринта коментирахме този въпрос. Ще се опитаме да намерим някакво решение, ако можем. Трябва да направим това усилие. Това беше есенцията на казаното от Нинова. Мисля, че едва ли има някой, който не е съгласен със същността. Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател, точно по начина на водене. Не е нормално да допускате да се изказва министър, който в цялото си цялото си присъствие, хайде да не ставам остър, вкара в заблуждение цялото Народно събрание, защото, когато казваше, призоваваше, говореше от името на целия бизнес, пропусна обаче тя да спомене, че вчера бяха обсъждани точно три

Разбрахме какво искате да кажете, стига вече сме губили времето на Народното събрание. Ще стигнем до тази дискусия, ще имате възможност да кажете всичко, което е необходимо, в нужните процедури. Така, преминаваме към гласуване.

Комисията предлага да отпадне, тоест гласуване за означава отпадане на текста, тъй като вече е отразен.

Сега подлагам на гласуване § 22 в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.

След това има няколко предложения, които са подкрепени от Комисията, и стигаме до предложение на народния представител Георги Ганев и Любомир Каримански, което завършва на 211. Не е подкрепено Не е подкрепено от Комисията, затова го гласуваме. Отменете гласуването, да чуем господин Цонев – някакво уточнение има. По този текст ли, господин Цонев? Да, заповядайте, но нали да не откриваме наново дискусията. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Не, няма да откриваме нищо. Предложението на господин Ганев и Каримански, следващото предложение и по-следващото всъщност тези двете, са свързани с приетото наше предложение в § 23 по вносител от първа до пета алинея да отпаднат, Комисията прие да отпаднат. Ако те отпаднат, тези срокове, които гласувате в момента, няма смисъл да се гласуват, защото, ако залата приеме предложението, което Комисията прие отпадане от първа до пета, тези срокове касаят отпадналите алинеи от първа до пета. Затова не първо предложенията за сроковете, а първо предложението на Комисията от първи до пети член да отпаднат. То е предложение, внесено от мен и група народни представители, подкрепено от Комисията. Ако се подкрепи от зала, сроковете не се гласуват. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: За кое предложение говорите, господин Цонев?

гласуване на предложението на Комисията по § 23, който става 24.

като няма такива точки. Има едно предложение, което трябваше да гласуваме, и аз трябва да го подложа все пак на гласуване. То е на Венеция Ангова

По точка 4 е оттеглено. Комисията не подкрепя предложението, но аз трябва да го подложа на гласуване, казват колегите тук от администрацията, и предполагам, че залата ще го отхвърли.

за прегласуване. Моля, режим на гласуване.

който подкрепя отхвърлянето, гласува за.

С това приехме последния параграф, който е обсъден. Давам почивка до 14,00 ч., но ще започнем точно.

Господин Цонев предлага да удължим времето до приключване на работата по бюджета. Колеги, ние винаги можем да прекратим заседанието, ако много се уморим. Но да не правим дискусия. Беше направено предложението. (Реплика

Благодаря Ви, господин Вигенин. Аз бих искала да обърна внимание, че ние на Председателски съвет обсъдихме докога ще работи парламентът, и мисля, че с консенсус взехме решение да бъде до 20,00 ч.

Благодаря. Значи, да го формулирам до 20,00 ч. или до приключване, ако по-рано приключи.

Сега вече пак давам почивка, но тя си е до 14,00 ч.